Квесторите, моля, поканете народните представители в залата, за да продължим с работата. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Предложение на народните представители Волен Сидеров, Десислав Чуколов и Николай Александров

„§ ... В чл. 218 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 4 се изменя така: „(4) При изборите за народни представители пред изборното помещение и в кабините за гласуване се поставя табло, на което с един и същи размер, вид и формат шрифт са изписани имената на кандидатите на партиите по районните кандидатски листи. Листите са подредени според подредбата им в бюлетината. Пред името на всеки кандидат от кандидатска листа на партия се поставя кръгче, в което е вписан поредният номер на кандидата, с който той е регистриран от съответната избирателна комисия в съответната районна кандидатска листа.“ 2. Създава се нова ал. 5: При изборите за членове на Европейския парламент пред изборното помещение и в кабините за гласуване се поставя табло, на което са изписани имената на кандидатите на партиите и коалициите по кандидатски листи. След името на всеки кандидат от кандидатска листа на коалиция се посочва наименованието на предложилата го партия от състава на съответната коалиция. Имената на кандидатите, които са граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, но не са български граждани, се изписват на кирилица по начина, по който са изписани в заявлението за регистрацията им за кандидати. Таблото по настоящата алинея е със съдържание и във вид според предвиденото в ал. 4.“ 3. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7.“ Комисията не подкрепя предложението. ПРЕДСЕДАТЕЛ

за създаване на нов параграф: „Създава се нов § ...: „§ … Създава се чл. 218а: „Чл. 218а (1) В помещенията на всяка секционна избирателна комисия се поставят по две камери за он лайн наблюдение, като първата от тях покрива входа на помещението, а втората покрива работното място на членовете на секционната комисия. комисия. (2) Разполагането на камерите е по начин, който не нарушава тайната на вота и обхватът им не покрива кабините за гласуване. (3) Централната избирателна комисия осигурява и обезпечава технически он лайн наблюдение през целия изборен ден включително изброяване на бюлетините и оформяне на съответните протоколи.“ Комисията не подкрепя предложението.

Предложението е прието. 219 се правят следните изменения и допълнения: 1. Досегашният текст става ал. 1. 2. Създава се ал. 2: „(2) Всяка избирателна секция се оборудва с видеозаснемане. Видеозаснемането се включва в края на изборния ден по чл. 220 и се изключва след преброяване на гласовете, изготвяне на протокола и опаковане на изборните книжа и материали от секционната избирателна комисия. Видеозаснемането се излъчва на живо на сайта на районната избирателна комисия, съответно на общинската избирателна комисия. Видеокамерите трябва да бъдат насочени по начин, който да обхваща работата на всички членове на избирателната секция във всяко едно време. Записите се съхраняват за срок от четири години, а при възникнали спорове – до решаването им.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 13 да бъде отхвърлен.

ал. 2: „(2) Решенията на Централната избирателна комисия по ал. 1, т. 2 и 5 може да се обжалват пред Върховния административен съд по реда на чл. 58.“

сега преминаваме към Допълнителния доклад на Комисията, която предлага да се създаде нов § 14, но

доклад на Комисията. Предложение от народните представители Йордан Цонев и Хамид Хамид. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 16 да бъде отхвърлен. ПРЕДСЕДАТЕЛ

текст на вносител – предложение на народните представители Йордан Цонев и Хамид Хамид. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Докладчик, нормално е да се обърквате. Просто нечовешко дълго време се работи, а и Вие бяхте една от тези, която седя вчера до среднощ. По същество. Една от заявките, които бяха направени от вносителите, когато предложиха в средата на декември промени в Изборния кодекс, беше да се противопоставят на това, което те наричат в мотивите „феномена 15/15“, или грешката, за която на всички Ви е известно. След това още в деня, в който предлагаха своето решение, което в началото беше да се махне номерът на партията и да останат само номера за преференциите, започнаха да предлагат други алтернативни варианти. Минаха два месеца, не се направи нито едно предложение писмено, докато вчера на Комисията, или днес по-скоро на Комисията народният представител Хамид припомни на господин Кирилов за неговото обещание и той на крак направи това предложение. Предложението гласи, че до 100 ще са партиите, над 100, тоест с единица пред номерата, ще са преференциите. Защо според мен това е грешно? Първо, така наречената „грешка 15/15“ се случи за първи път преди пет години, когато за първи път се въведе преференциалното гласуване. ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ,

хората, които имаха същия номер като този, който се е паднал на своята партия, правеха кампания и върху това, което прави абсолютно невъзможно да кажете дали за някого е грешка, или просто резултат на кампанията – едно. Второ и основно, за всяко едно такова правило трябва време и хората се научават да гласуват с него. Започват да се научават както гласоподавателите, така и участниците в изборите, тоест ние. Това време Вие не го давате на хората, а напротив. Но нещо по-лошо – да кажем, че такъв проблем съществува и може да търсим неговото решение. Защо това не е правилно решение? Защото то не взима предвид един от големите проблеми на нашия изборен процес, а именно големият брой недействителни бюлетини. Колкото повече се усложнява бюлетината, толкова повече най-вероятно ще има грешки. Голямото ми притеснение, уважаеми колеги, които предлагате това предложение, е, че ще предотвратим една грешка, за да създадем друг вид грешка, която днес надали можем да предвидим, но която най-вероятно ще се случи. И трето, което ме кара да не подкрепям това предложение – то като че ли беше първата стъпка, която предпоставяше едно специфично отношение към преференциалния вот, който трябва да се направи възможно най-сложен, възможно най-неатрактивен, възможно с най-малко смисъл, както ще видим малко по-нататък в Изборния кодекс. Поради всички тези причини ние от БСП ще подкрепим предложението на Йордан Цонев и Хамид Хамид текстът по вносител да отпадне, и няма да подкрепим предложението на Комисията да се създадат на крак, адхок правила, които утре допълнително ще усложнят бюлетината и, повтарям, ще създадат нови грешки, нови феномени, с които ще се занимават, сигурен съм, нови народни събрания, тъй като това няма бъдеще.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Зарков, с предложения текст именно се решава един такъв проблем, който Вие визирахте – става въпрос за недействителните гласове. Когато се прави кампания с номера, съответстващи на номерата на партиите, тези, които търсят преференцията – избирателят примерно избира партия № 2 и кандидат № 8, обаче отбелязва „2“ и „8“ в номерата на партиите, защото така е правена кампанията. Това е основната грешка, основната статистика при недействителните гласове. Моделът, който е предложен от господин Цонев и господин господин Хамид, мисля, че именно решава този въпрос във връзка с минимизирането на недействителните гласове. Наистина сте прав, че във връзка с преференциите се увеличиха в пъти недействителните гласове, които ги произвеждаме.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Карадайъ, благодаря Ви за репликата. Вие сте човек, който познава много добре изборния процес и Изборния кодекс във връзка не само с политическото Ви битие, а с това, че сте бил и член на тази комисия, и то в по-добри нейни времена, бих могъл да кажа. Не мога да отрека, че има логика в това, което казвате, но струва ми се, че големият брой недействителни гласове идваше от факта, и щеше да бъде подсилен от факта, че първоначалното предложение да отпадне номерът пред партиите щеше да доведе до това, че много хора щяха да гласуват само с преференция, поради простата причина че те са свикнали да гласуват с номера. А и номера ще има, цифри ще се появяват не само заради жребия, а и заради кампаниите, по които се води. Притеснява ме обаче фактът, че това сто и нещо няма да има време да се наложи. Няма да се наложи в практиката на изборния процес и ще доведе до отлив от преференция, до по-трудни преференции, но това е дебат, който ще водим след малко – дали е добре или зле. Според мен имаме достатъчно обективни предпоставки да считаме, че това е добре. За съжаление, не бяхме поставени в условията да проведем сериозно този дебат. Ние сме поставени в условия да го разискваме в 19,15 ч., след 40 часа интензивна работа. Резултат от това е, че в българския изборен процес бюлетините бяха всякакви – от цветни, безцветни, с квадратчета, с ромбчета, с чавки и без чавки, а проблемите на изборния процес остават същите. Затова аз апелирам за трайност на законодателството. След като нямаме откровено по-добро решение, нека дадем време на тези, които не са перфектни, с практиката да се изчистят. Благодаря Ви.

Реплики? Не виждам. Други изказвания? Господин Кирилов, заповядайте за изказване. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Вземам думата, за да напомня, че първоначалният замисъл на § 14 беше не само да реши проблема 15/15, както стана популярен, но да реши и един друг проблем, свързан с това избирателите да гласуват не за номерца, а да гласуват за партии, за идеи, за личности нещо, което, за съжаление, вече изключително перфидната технология на купуване и мотивиране по втория начин на гласове поставя често под съмнение. съмнение. Ние, „Обединените патриоти“, подписахме първоначалния Проект на закона с тази идея и държим именно на нея, поради което призоваваме народните представители да отхвърлят както предложението на господин Цонев и господин Хамид, така и предложението за корекция, и да гласуваме първоначалния вариант, който не само решава проблема 15/15, но и създава една по-благоприятна обстановка за борба с купения и свързания вот. Благодаря, уважаеми господин Веселинов. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Заповядайте, господин Сабанов.

почват от 101, все пак да не забравят, че в България има доста партии. Представете си, ако се регистрират 101 партии, какво става тогава, както е записано в момента? Има достатъчно регистрирани

Недялков. Според мен той наистина е реален и може да се реши просто, като вместо „с добавено число 100 пред него“ пишете „с добавена цифра едно“. А вече друг е въпросът, че може да сменим тази цифра да не е едно, ако държите на нещо повече.

прибавено число 100 към него“.

Уважаема госпожо Председател, именно поради тази причина предлагаме отпадането на номерата, за да не стават толкова объркани всичките сметки от всеки – различни цифри и различни номера. Благодаря.

Милков. ПЕНЧО МИЛКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, колеги! Аз ще бъда кратък. Този текст имаше смисъл сутринта, когато принципът на вносителите беше, че машинното гласуване няма да се прилага като принцип, а ще се прилага само в 1000 секции. Секциите са 12 400 и затова за другите трябваше да уредим книжно – как да не бъркат Ние възприехме през деня, Вие го възприехте – прогресивно, и то бързо въвеждане на машинното гласуване, недостатъчно бързо, колкото ние считаме, достатъчно бързо, колкото Вие, но то е бързо – 3000, 6000 още тази година. Защо трябва да се пипат правила, които години се прилагат, казваме ние по принципа на трайността на законодателството. Хората не са глупави. Говорим за приложение на още два избора, ако Вие сте прави, че на третия след това всички секции ще бъдат само с машини. Защо да пипаме правилото, което да важи само за тази година, при положение че на хората непрестанно им се показваше как да гласуват правилно? Затова на принципа на трайността на законодателството,

защото след малко ще отидем на § 17 по стария доклад, където преференциите стават така, че за да може да е валидна, кандидатът трябва да е получил действителни гласове не по-малко от районната избирателна квота, тоест един мандат.

Госпожо Председател, аз ще направя предложение да отложим този текст в момента, да продължим малко нататък по Кодекса, а да се доработи точно предложението. Това е документът, който гражданите виждат – бюлетината. Прибавено числото 100. Господин Иванов събира числа с поредни номера. Как точно събирате първи, втори, трети, четвърти, пети с 90, 100, 200, 30? Това са да събираш ябълки и круши. Едното са числа, другото са поредни номера. Какво събирате? Нека да го отложим, да се види как точно трябва да бъде текстът и след това да го гласуваме. Мисля, че не е проблем. Правим важно законодателство, а това е най-важното нещо, което ще го видят гражданите – бюлетината, която ще бъде залепена. Ако сбъркаме там господин Свиленски – да отложим за малко текста, да продължим нататък, за да можем да изясним точно как да бъде формулирано изречението.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Взимам думата само за да кажа какво беше оригиналното гласуване по този текст във вчерашния ден:

Колегите референти са предложили този текст. Приемам, че с оглед на тълкуването на колегата Недялков би могло прочитът да бъде така, както той го направи. Затова, аз правя следното предложение: „така, както го гласува Правната комисия, плюс 100“. Поредният номер е число, колега Свиленски. Плюс 100 пак се получава число.

„§ 14. Точка 2 да стане: „в т. 4 накрая се добавя „плюс 100“.“ Гласуваме редакционната поправка, която току-що господин Кирилов направи, а господин Иванов оттегли своята поправка.

с направената редакция в т. 2.

Уважаема госпожо Председател, благодаря Ви, че ми давате думата за отрицателен вот. Навярно всички в тази зала имате на разположение Избирателния кодекс и може би добавяте това, което приемаме в момента. Точка 4 би звучала така: „Номерът, изписан във всяко отделно кръгче, означава поредния номер, с който е регистриран кандидатът в кандидатската листа на партия или коалиция плюс 100“. Благодаря Ви за вниманието.

Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители от основния доклад на Комисията. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов параграф, преномериран,

и се подписват всички членове на секционната избирателна комисия. Секционната избирателна комисия връща на районната избирателна комисия сгрешения протокол, като фабричният номер се сверява с номера на протокола, вписан в протокола за предаването и приемането на изборните книжа по чл. 215, ал. 4.“

а чрез технически способи обезсмисляте преференциалния вот. Обезсмисляте всъщност вота на два милиона и половина българи, които ясно изразиха на референдум, че искат да гласуват за личности. за личности. Ако погледнете статистиката, ще видите, че между един и два милиона души ползват преференциалния вот, той е доказал, че работи, и това е единственият мажоритарен елемент в системата в момента. Съжалявам, колеги от ГЕРБ, но и тези малко хора в България, които са останали и вярват, че Вие сте някаква европейска и демократична партия, и те ще се откажат от Вас с това отнемане на правата на гражданите. Това, което предлагате, е тотално обезсмисляне на преференцията. Давам Ви пример: ако досега в област Велико Търново на един кандидат са били нужни около 2 – 3 хиляди преференции, което изобщо не е малко, за да местиш с сега биха били нужни 15 хиляди преференции, а за евродепутат, според тези предложения, над 150 хиляди преференции. По този критерий нито един човек нямаше да влезе в българския българския парламент или в Европарламента с преференция. Това е отмяната на правото на гражданите да гласуват за личности и нищо по-малко от това, колеги. Имайте смелост, изправете се и го кажете. Защото това е предложението на „Движението за права и свободи“, но не зная защо ГЕРБ го подкрепя, още по-малко не зная защо колегите, така наречени „патриоти“, подкрепят това предложение на ДПС и най-накрая трябва да стане ясно на техните избиратели, че те са едно цяло.

понеже зададохте въпрос по съществото на предложението, колегите от ДПС, предполагам, ще отговорят, ще Ви разяснят. Уважаеми господин Божанков, ама предните две гласувания бяха по Ваши предложения, които ние подкрепихме. Защо не зададохте тогава въпрос: ама защо ГЕРБ подкрепи нашите предложения? Ама защо Патриотите подкрепиха нашите предложения? Ама защо ДПС подкрепиха нашите предложения? Извинявайте, популизмът все пак трябва да има някаква граница!

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Преференцията се доказа не като гласуване за личности, а като най-ярката форма на контролиран и корпоративен вот и това го има не в един доклад. Има го и в практиката, и в коментарите на абсолютно всички наблюдатели. Аз искам да запитам преждеговорившия, на когото правя реплика, чувства ли се в конфликт на интереси в този корпоративен вот? (Реплики.) Щом ще се нападаме, щом ще си говорим така, аз Ви казвам директно и в прав текст: това е корпоративен вот! Така правят собствениците на големи компании, така правят тези, които искат да купуват и контролират вота. ДПС от първия ден на въвеждане на преференцията беше против. При всяко гласуване и изменение на Изборния кодекс сме внасяли предложения да отпадне изцяло преференцията. Ние сме последователни и нямаме никакъв проблем с нашите избиратели. Ние сме последователни и всяка преференция, която беше реализирана по корпоративен и родов признак при нас, ние я отхвърлихме, като отстранихме депутатите от нашата парламентарна група, които са били избрани по този корпоративен, родов или друг признак, който опорочава честността на вота. Затова се изправяме пред Вас – в никаква сделка с ГЕРБ, най малко с националистите, да Ви кажем, че от първия ден сме против тази практика и ще бъдем против нея, докато тя бъде ликвидирана, защото това не е гласуване за личности. В листите на всяка партия всеки човек е личност и той е подреден там, съобразно всички правила и изисквания не само на партията, на демокрацията, съобразно нуждите на една парламентарна група от колко юристи има нужда, от колко икономисти, от колко специалисти в други области. Така че, моля Ви, нека ДПС да не Ви е дъвка в устата, защото ще получавате абсолютно на всяко изказване, в което се опитвате да нападате последователната и принципна позиция на ДПС, ще получавате точно такъв тип отпор.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Божанков, във Вашето изказване се опитахте да ни подведете с идеята, че защитавате правата на гражданите, и то с един такъв патос, който би било добре да го има от тази трибуна, когато наистина става въпрос за правата на българските граждани. Но когато бяха текстовете в този Изборен кодекс само преди един-два часа на дневен ред, нито този патос видяхме персонално във Вас, нито в БСП като цяло, нито в ГЕРБ като цяло, нито в кои да е други. Когато се нарушават конституционните права на българските граждани, Вас там Ви няма. Тоест Вие нарушавате конституционни права. А сега, в момента, за да говорите, че някой гласува за личности, нима във Вашите листи няма личности? Всяка една от партиите и всяка една листа се състои от личности, включително, по моето разбиране, и листите и на БСП, и на ДПС, и на ГЕРБ, и на всички партии. партии. За личности също може да се гласува. Изборният кодекс дава тази възможност. Нека тези личности, които ще имат достатъчно гласове и не искат да бъдат обвързани с партиите, да убедят българските граждани и те наистина да гласуват за мажоритарни кандидати – независимите кандидати са такива, има такава възможност да се явят и ще получат достатъчното доверие на българските граждани, за да бъдат тук, в Народното събрание, избрани като независими, а алтернативният вариант – отговорността на партиите, които подреждат пропорционалните листи и правят пропорционалния вот, не бива да бъде елиминиран, защото

Ако едрият капитал не купува места с преференции, той може да купи места с листа. Това на теория може да стане – в един местен вот да купи определени хора и да си купи мястото в листата. И това се е случвало още преди да ги има преференциите.

и това също не отричам. Но това право е защитено от водача на листи, защото той взима всички гласове, които не са отбелязали преференция. Тоест партията може винаги да си гарантира водачите на листи, съответно ядрото, съответно „партийния елит“. Нашият призив е: Нашият призив е: оставете от второ място нататък трохите за хората, та да си избират и те някой. Нали не е твърде много? Защото, колеги, на практика отменяме преференциите. Тук не говорим за нищо друго и моля да сме ясни в това. Благодаря Ви. (Ръкопляскания

Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател! Действително може би това е гвоздеят на днешната програма – темата с преференциите. Чуваме, че едрият капитал може да си купи място в листите, то едрият капитал може да си купи и партия. Примерно чувам, че БСП е партия на едрия капитал. Но в случая има една друга логика и затова ние, Патриотите от ВМРО, няма да подкрепим това практическо отменяне на преференциите. Всички ние като политици се сблъскваме с лошия имидж на политика изобщо, но целта на текстовете за преференциите е в това гражданинът да се отъждествява с конкретен народен представител. Действително имаше референдум, имаше заявка за мажоритарно начало в изборите. Това е единствената наша форма на мажоритарност. Всъщност българският гражданин основно е отвратен от това, че партиите избират своите депутати често на принципа на послушание, след това избраните избират тези, които са ги избрали, за министри и прочие, и всъщност принципът на контрол на власт от власт до голяма степен се размива. Идеята да се избират личности е идея тези хора да имат отговорност пред гражданите, а не пред партиите – първо. Разбира се, на теория и ние трябва да имаме избрани по старата система, както се казва, същите отговорности, но далеч по-плътна е връзката, когато човек получава прекия граждански вот. Между другото, няма да декларирам конфликт на интереси, защото въпреки че през цялата кампания повтарях, че не трябва да се гласува преференциално, за да не се създават невалидни бюлетини, защото наистина това е проблемът, в края на краищата имах достатъчно преференции да се прередя, ако бях на по-следващо място, но не това е въпросът. Според мен всички ние трябва да осъзнаем своята отговорност в това да вдъхнем отново доверие в политическия процес, тоест гражданите да вярват в този политически процес. Вместо да дискутираме отпадането на свещената крава на първия, да речем, в листите за народни представители или общински съветници, всъщност ние дискутираме как по никакъв начин никой не може да бъде разместен. Заявявам, че всички ние, народните представители от ВМРО, ще гласуваме против направените предложения. Нещо повече, ако тези предложения все пак минат, силно се надявам някакъв блясък на разум и последователност в поведението да отклони колегите от ГЕРБ от този според мен изключително погрешен ход, ще започнем дебат за промяна по принцип

Не виждам. Други изказвания? Господин Ерменков, господин Симов, господин Гьоков

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Връщам Ви в началото на нашата дискусия при обсъждането на заглавието на този закон. Когато Ви напомних, че в чл. 3, ал. 1 от сега действащия Кодекс е написано, че този кодекс трябва да осигурява свободно изразяване на волята на гражданите и да гарантира това свободно изразяване изразяване и когато обсъждахте какво да пише отпред – дали да е плюс сто, хиляда или едно, Ви обърнах внимание, че се занимаваме с безсмислен труд, имайки предвид точно този параграф, който сега обсъждаме – § 17, който предлага в чл. 298, ал. 2 да се напишат такива условия, които правят преференциалния вот невъзможен. Разбирам колегите от ДПС – наистина това е тяхна последователна политика, която винаги са водили срещу преференциалния вот като такъв, смятайки, че той не отразява волята на ръководството на партията, което трябва да бъде водещо при Тяхно мнение, не им го оспорвам, всяка партия има право да си прави подхода. Учудвам се обаче на колегите от ГЕРБ, които една година ни занимаваха с това как те искали да има абсолютно мажоритарен вот, всичките депутати в Народното събрание да бъдат избирани мажоритарно и тук се клеха, че ще правят внасяне на предложения за мажоритарен вот. Господин Кирилов ходи по студия на телевизии да обяснява как ГЕРБ са за чисто мажоритарния вот, но никой друг не ги бил разбрал и не ги бил подкрепил. Сега изведнъж ни се предлага текст, подкрепен от тях, в който мажоритарният вот се унищожава, няма го. Няма го и няма как да бъде, защото не може и няма как в една листа от шест човека, мажоритарно един от тях да бъде толкова добър, че да получи гласове, които ще бъдат равни на гласовете, с които влиза независим кандидат. Абсурдно е! Абсурдно е! Това нещо искам всички да си го признаете. Пак казвам, ДПС имат правото. Те последователно си водят политиката. На тях няма човек право да им се сърди или да им обръща внимание, това е тяхно разбиране. Питам колегите от ГЕРБ: това ли е европейското Ви разбиране за демокрация? Това ли е, с което се опитвате да разширите тази демокрация и да дадете правото на обикновения човек, който гласува, освен да подкрепи листата на партията с гласуване за листата, да подкрепи и онзи, който на него му се струва по-добрият. Това ли Ви е начинът, по който искате да стимулирате увеличаване на активността за гласоподаване? Нали това беше една от причините да въведем мажоритарност в листите? Да има повече заинтересованост хората да излизат повече да гласуват, да бъдат онези хора, които са ни изпратили тук – числото им да е по-голямо от това което е сега, за да може всеки един български гражданин да се чувства парламентарно представен и неговият глас да бъде чут. В това число и личностите, които влизат в парламента.

Вие с тази отмяна на преференциите само задълбавате това впечатление, че в парламента се изпращат партийно послушни хора, само те могат да бъдат тези, които ще са в листите и хората, избирателите нямат право на никакво преподреждане. Ако това е Вашият принцип за демокрация, извинявайте, много сте сбъркали! Няма как, не може и няма да подкрепим никога такъв текст. Напротив, би трябвало да се стараем така да направим, че от една страна преференциите наистина да бъдат стимул за повече граждани да гласуват, преференциите да бъдат стимул за обиране на онзи отрицателен вот, чрез възможността да гласуват за човека, който е в листите, но според тях не е на първо място, а е на трето или на пето и иска да влезе в парламента, и тогава хората ще бъдат сигурни, че пратениците, които са в този парламент, са техни, а не на партиите. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Ерменков. Реплики ще има ли? Реплика – господин Карадайъ, заповядайте. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Ерменков, поздравявам Ви за патоса за защита на правата на българските граждани, но в духа на зададените от Вас въпроси бих искал да продължа и да задавам въпросите – същите въпроси към Вас персонално и към БСП. Това ли е Вашето разбирате за защита на правата на българските граждани? Това ли е Вашият принцип и разбиране за демокрация? Гласувайки в чл. 38, ал. 2, точки 7 и 8, без да има конституционно основание, само на принципа на някакъв си адрес да отнемете правото изобщо да гласува българският гражданин и той изобщо да не може да гласува да не може да гласува – като сте му ограничили правата да гласува, да се борите тука за някакви преференции? Та Вие му ограничихте правото изобщо да гласува. За какви преференции говорите?! Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Карадайъ. Втора реплика? Няма. Заповядайте за дуплика, господин Ерменков.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 Не сме забранили на никого да гласува! Който има желание, ще намери и възможността да отиде до съответната изборна секция и да гласува там. Не сме ограничили на никого правото да изразява своята воля

а могат да задълбаят проблемите, които съществуват и ние трябва да сме слепи, за да не ги виждаме. Нека да се съсредоточим върху това, което се нарича „преференциален вот“. Всяко друго нещо, което се опитвате да вкарате тук, едва ли не като лишаване от права,

Благодаря Ви, госпожо Председател. Обръщам се към Вас. Направете нужното господин Ерменков и не само той, а всички други народни представители, да разберат веднъж завинаги, че ние, патриотите от „Движението за права и свободи“ (силен шум, възгласи:

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! В момента най-много съжалявам, че трябва да водим този дебат пред полупразна зала. Тя е ясно доказателство в какъв рязък контраст се намира парламентът с това, което вълнува хората навън. Има хора, които протестират точно срещу посегателството за преференциите – социалните мрежи се вълнуват, хората протестират, а тук моите колеги от ГЕРБ са си намерили други по-интересни занимания. Както и да е, това е тяхно право, само че се чудя кой образ на ГЕРБ е автентичен. През 2017 г. аз, подобно на Таско Ерменков, си спомням каква красива, романтична любов течеше между Слави Трифонов и партия ГЕРБ. Слави Трифонов гледаше нежно, представителите на ГЕРБ гледаха мъдро и се разбрахме, че те всички са за мажоритарно гласуване. Днес две години по-късно с най-голямо удоволствие, с юридически касаплък, невиждан в тази част на България, сега посичате всичко мажоритарно в тази листа. Не преференцията е проблем на избирателната система, не преференцията е това, което отвращава или прави корпоративния вот – непредставителността е това, което дразни хората! Хората се чувстват непредставени и преференцията е начин да заобиколят онова, което те намират като диктат на партийните елити. Хората не искат да гласуват за посочени костюмари, искат да се идентифицират с някой човек и Вие им отнемате това право! Днес просто ги лишавате от правото да посочат своя избор! И какво се оказва, че партийните елити носят някаква много по-висша мъдрост от гласа на хората, които са в основата на демокрация. Посегателството срещу преференцията е политическо престъпление! Вместо да я разширяваме, вместо да мислим как да я задълбочим, в момента ние я отстраняваме, правим я недостъпна и, повярвайте ми, това ще избухне в лицата на тези, които се занимават с този политически експеримент! Градската десница е събрала 90 души. Утре ще са повече! Ще излязат много повече хора, за да заявят своя глас. Не е далече времето, когато това ще бъде оценено като една огромна политическа грешка, защото всичко, което върви срещу интересите на хората, срещу техния опит да покажат, че имат право на глас и искат този глас да бъде чут, дори и когато е в противоречие с партийните елити, сега им се отнема! И това просто никога няма да го забравят! Ние трябва трябва да направим всичко възможно да оставим тази преференция. Това е изходът да накараме хората да продължат да гласуват. Всичко останало ще доказва за пореден път на онези гневните отвън, че в този парламент ние не само не правим политика, а правим всичко възможно да вървим срещу техния интерес! Това, ако не го предотвратим, то политическото бедствие, което ще дойде, не е необходимо да си Ванга, за да го видиш! Преференцията работи, хората я използват! Между другото, когато водим дискусиите за плоския данък много често чувам, дори и от представители на ДПС, че един път дадено едно право не можеш да си го вземеш обратно. Същото е и с преференцията! Ние накарахме хората да видят какво е политическа свобода, свобода на избор, а сега искаме да им хлопнем политическите решетки. Това няма да ни бъде простено! И това трябва да бъде прекратено в тази зала! Най-накрая искам да се обърна към представителите на ГЕРБ в тази зала, колкото и да са малко. Вашата най-голяма парламентарна звезда е преференциален кандидат – говорим за Спас Гърневски. Ако прецакате него, кой всеки петък ще чете декларация срещу безбожните комунисти?! Мислили ли сте за това?!

останах с впечатлението, че Вие си решихте проблема с водача на листата за предстоящия евровот, който беше горе-долу преди пет години. 15/15 – него ли ще направите водача?! (Шум и реплики от „БСП за България“.) Той събра преференции и стана евродепутат. Ето, поздравявам Ви, Вие си решихте проблема, направете си го водач!

Благодаря Ви, госпожо Председател! Уважаеми колеги! Уважаеми господин Симов, със сигурност бих могъл със същия патос да разоблича аргументите Ви, но ще се опитам да е по-спокойно, за да някак си да влезем в един по-спокоен тон при обсъждане на тази тема. Мажоритарен елемент – нямаме нищо против. Мажоритарен избор – също нямаме нищо против. И сме го казвали много пъти, само че демагогия е! Преференцията е демагогия и ще Ви кажа защо. Политическите партии, господин Симов, представляват Политическите партии, господин Симов, представляват политически брандове, както в бизнеса има брандове. Има „Кока- Кола“, има „Пепси Кола“, има „Адидас“ и така нататък. Този бранд е изпълнен със съдържание, традиция, програми и така нататък, и така нататък. Каква мажоритарност има в това да се брандираш с този бранд, който стотици хиляди, милиони дори при Вас и при ГЕРБ следват и с една малка част – корпоративна в 99 на сто от случаите, клиентелистка в 100 на сто от случаите, бих казал, брандиран с марката „БСП“, 120-годишна партия, ами да излезе мажоритарно и да каже: „Аз съм Александър Симов, аз съм личността Симов“, „Аз съм личността Цонев“, „Аз Ви предлагам да защитавам Вашите интереси като личност и няма да бъда зависим от партия, и няма да бъда зависим от елити, и няма да бъда зависим от никой!“.

Аргументът за мажоритарност на преференциите е чиста демагогия!

Очевидно и ГЕРБ има такъв проблем. Явно и част от Патриотите. В БСП дадоха пример с 15/15, но аз ще кажа нещо, което вътре в БСП знаем. Момчил Неков е един успешен, популярен депутат, който върши чудесно своята работа защото е отговорност на партиите да включват хора, които, ако бъдат избрани, няма да са срам за тази политическа сила. Как попадат те в тази листа? Не свише, не от Марс! Нали минават в крайна сметка през събрания, нали ги избират? Ако партиите вкарват в листите си хора, които не трябва да бъдат в парламента и са срам за някого, то би трябвало това да бъде въпрос на вътрешна дисциплина и правила при подбора на кадрите в една партия. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Божанков. За дуплика заповядайте,

Кой ще е водач на листата на БСП зависи само от БСП и БСП няма да се срамува, ако това е Момчил Неков, тъй като проблем 15/15 няма и никога не е имало. Всеки участник в листата на БСП е достоен да я поведе. Ако при Вас е различно, за България“.) Господин Цонев, може би сте прав! Не мога да не се вълнувам! За мен преференцията е въпрос на лична кауза, тъй като аз дълбоко не вярвам в това, че някакъв партиен апарат може и има последната дума, когато трябва да се реди една листа и нищо корпоративно няма замесено тук. Ако нещо се използва нечестно, това не означава, че моделът е сбъркан. Просто трябва да се направи така, че да не бъде използвано за корпоративни цели. Да, но Вие не правите това. Вие правите преференцията недостъпна! Вие лишавате хората от нея! Вдигате прага по такъв начин, че да може да остане онова, което е посочило партийното Ви ръководство. И ето тук трябва да Ви репликирам – да, БСП е бренд, БСП е марка – марка, с която все повече хора се идентифицират. И знаете ли какво? БСП като марка може да каже: „Само ние в този парламент защитаваме преференцията, само ние сме гласът на гневните хора, само БСП ги разбира.“ Ако Вие искате да сте онези, които ги потискате, това е Ваш проблем!

не бях привърженик на преференциалния вот най-малкото защото той създава напрежение в партийните редици. Това го показват и всички с изказванията си, които правите тук, в подкрепа на това предложение, което, доколкото разбирам, излиза от „Движението за права и свободи“. Един внимателен прочит на възможността на хората от партията да влияят върху процеса на избиране на хората ме накара да се замисля. Хората и вътре в партийните редици, и отвън партиите, искат да имат и те възможност да влияят на това кой да решава съдбата им, затова считам, че завишаването на квотите за размерите на преференциалния вот е по своята същност антидемократично. То обезсмисля правото на мажоритарен избор. Сега сигурно господин Цонев ще ми направи реплика, че няма нищо мажоритарно в преференциалния вот. Аз не съм съгласен с това. Това лишава гражданите от възможността да разместват листите, да придвижат напред тези, които харесват, които смятат, че са по-достойни кандидати. Спомняте ли си референдума, иницииран от Слави Трифонов? Предполагам, че си го спомняте, защото, колкото и да е къса паметта, той не беше кой знае колко отдавна. Тогава всички партии се кълняха в мажоритарния вот, доколкото си спомням. Само БСП подходи много внимателно по въпроса и предложи една смесена система, която, разбира се, по никой начин не се прие от мнозинството. То нямаше инициирани от мнозинството някакви промени в Изборния кодекс, за да дойдем до днес, когато с едно предложение искаме да премахнем от Изборния кодекс и малкото мажоритарност, която има в него, защото завишаването на квотата за за преференциален избор е на практика, отново пак казвам, подигравка с желанието на 2,5 – 3 милиона българи, които на последните избори гласуваха преференциално. Говорите тук за феномен – не знам си какъв, или грешка – 15/15, което се оказа впоследствие, първо, че не е грешка. И, второ, това беше началото на преференциалния вот и тогава беше нормално хората да се объркат. Сега в момента все повече хора осъзнават силата на преференциалния вот и го използват като лост да придвижват напред хората, които смятат, че ще вършат работа в Европейския, в нашия парламент, в общинските съвети, затова гласуват преференциално все повече хора. хора. Аз искам преференциите да работят на практика, защото с това предложение, което правите, колеги от ДПС, аз не искам да обсъждам мотивите, с които го правите, защото много голяма част от мотивите ги приемам за това, което предлагате. Само че как с един неработещ механизъм за преференциите ще накарате хората да гласуват и да привличате повече избиратели, които да участват в изборите? Аз си мисля, че Вие не чувате и гласа на хората отвън, като аз смятам, че те никак не са леви, тези хора, а пък аз се смятам за ляв човек, но мисля в случая като тях. Те са се събрали отвън под надслова: „Да спасим „Да спасим преференциите.“ Не чувате ли, че те викат: „Оставка!“, колеги от ГЕРБ? Не Ви ли стигат другите беди, ами си навличате и тази беда с това гласуване срещу преференциалния вот, да настроите и останалите малко десни хора срещу Вас? Вас? Между другото, сигурно разчитате, че днес е празник и всички празнуват и някак си не обръщат внимание, че ние заседаваме посред нощите и ще можем да приемем каквито си искаме. Разчитате, че никой няма да прочете Изборния кодекс и ще имаме един Изборен кодекс, в който ще има едни преференции като възможност, като елемент, и ще го развяваме като някакъв демократичен знак, като мажоритарен избор, ще се хвалим пред чужденците, ако щете, с него, а в същия момент той няма да работи. Аз искам да Ви кажа, че ние нямаме притеснение от преференциите в БСП, колкото и да си мислите Вие обратното, защото в нашите листи попадат

представляват себе си и партията и да работят за хората, които са им гласували доверие, така че в преференциите няма нищо лошо и това, че искате да ги отнемете не е никак добре за демокрацията в България. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Гьоков.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Гьоков, аз не знам. Имам Ви за интелигентен човек, но когато един народен представител е предложил някакви текстове и Вие наричате това „глупости“, аз съм длъжен да Ви кажа, че всичко това, което говорите от тази трибуна, са пълни глупости! Първо, никой не отнема никакви преференции. Второ, това е европейска практика на изчисляване на преференциите. Ще Ви цитирам две държави – Холандия и Австрия. Проверете! Там това е квотата. Следващото – когато в сегашния Изборен кодекс имаме истински мажоритарен елемент, като независимия кандидат, той и към сегашния текст в Изборния кодекс, гласуването, резултата му се изчислява с тази квота, без да е преференциален, той работи по тази квота. Защо тогава единият мажоритарен елемент, истинският, независимият кандидат ще е със съответната изборна квота, а този, който е попаднал в бранда, в партийната листа е със 7%, забележете, от гласовете на партията, не от някакъв процент дори от цената на мандата? Защо? Не мислите ли, че тези 7% от всички гласове от тази партия са обидни спрямо 93% от гласовете на същата партия? Това противопоставяне не Ви ли говори нещо? И казвате, че когато попаднат при Вас, са ярки личности и сигурно пак не ни е къса паметта, че когато имахме истински мажоритарен избор за народни представители, имахме 27 депутати – ГЕРБ, и нула – БСП! Имахме истински мажоритарни избори!

Ще се въздържа да отговоря на намека и ироничното подмятане на господин Мирчев и ще се придържам към репликата, която съм заявил да направя. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Гьоков, все пак ние сме земляци с Вас и с изключително уважение ще повторя част от аргументите на колегата, но и да Ви запитам нещо. Говорим за преференцията като за една манна небесна, която, видиш ли, ще реши всички проблеми, ако тя остане или ако ние решим, че този казус е така, както го предлагате. Обаче да Ви припомня нещо, което всъщност Вие казвате и Вие правите. Вие оспорвате това Народно събрание и неговата легитимност, и неговата професионалност, и неговата моралност, а това Народно събрание е избрано с преференции! тогава какво трябва да стане ясно, ако направим едно сравнение с няколко народни събрания назад? Оказва се, че там, където не е имало никакъв мажоритарен елемент, никакви преференции, има далеч по-висок рейтинг и доверие от обществото. Тогава въпрос е: кое всъщност кара българските граждани да ни имат доверие – самата преференция или изпълнените наши ангажименти и морално поведение тук. Оспорваме Народното събрание, оспорваме тази власт, но всъщност се оказва, че те са избрани преференциално. Нали така? Трябва в един момент да решим къде точно сме се запътили, защото няма нито цели, няма нито приоритети, но демагогстваме, за да може поредният скандал да замете поредния скандал.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Гьоков, тъй като колегата Хамид в своята реплика каза, че говорите глупости, а за мен е недопустимо така да се обръщаме към колеги, защото всеки има собствено мнение, дали Вие мислите, че са глупости, или не, няма значение. Той има собствено мнение по въпроса.

ще започна отзад напред. Между другото, господин Мирчев, няма да Ви казвам какво мисля за прага за влизане в парламента. Това мисли всеки всеки един българин, че прагът трябва да е доста по-височък от това, което е в момента, за да влизат по-малко хора в парламента, по-малко партии, за да няма случайни партии, които се прилепят към някого и по този начин да паразитират, да вегетират върху

пет доклада, с 10 доклада, а хората отвън протестират – това имам предвид. Ако Вие сте се засегнали от това, че съм казал „глупости“, отсега Ви уверявам, че не се отнася за Вашите предложения. В момента предложението, което правите за преференциалния вот, на практика го премахвате. Защо не предложихте като партия да премахнем мажоритарния вот в преференциалния вот, за да го няма, ами правите така, че той да бъде невъзможен за достигане? убедени сте в това, което предлагате, че няма да има такъв кандидат, който да премине тези бариери и граници, за които говорите? казвам, че не смятам Вашето предложение за глупости. Аз бих подкрепил, ако то беше завишено в разумни граници. разумни граници. Не си спомням дали Вие сте били инициатор, но си спомням, че Данчо Цонев беше инициатор на тези 7%, когато приемахме Изборния кодекс. Много добре си го спомням, защото Изборния кодекс съм гласувал в това Народното събрание. Така че не знам в какво сте еволюирали оттогава,

че свършва времето. На господин Летифов ще кажа: чистият мажоритарен избор, господин Летифов, аз не го смятам за удачен и за добър, но трябва да има елементи на мажоритарност, на преференциален вот и хората да знаят, че от тях зависи нещо, не зависи само от партията, която подрежда Благодаря Ви, господин Гьоков. Лично обяснение – заповядайте, господин Хамид. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Гьоков, приемам Вашето извинение, предлагам същото към Вас. Щом Вие не сте казали за моето предложение, че не е глупости, аз оттеглям моите думи към Вас –Вие не сте казали, и аз не съм казал. Първо, обаче, трябва да спрем да манипулираме, защото още с въвеждането на преференциите сме били изрично против. Не само че не сме предлагали праг, бяхме против от първия ден. Отворете стенограмите. Най-малко пък може да набедите господин Цонев,

Благодаря Ви, уважаеми господин Хамид. По начина на водене.

разбирам притеснението на господин Гьоков, но трябваше да направите забележка на репликиращия, който правеше реплика на репликите на господин Хамид и който по същество на текста не каза нищо,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Разбирам тезата на ДПС и няма нищо лошо да си защитавате тезата. Откакто сте в парламента, откакто има мажоритарен вот, и преференциален вот, Вие защитавате една теза. Не мога да разбера обаче колегите от ГЕРБ – колегите от ГЕРБ, които толкова много преференции донесоха не само за влизането на част от депутатите им,

има мажоритарен или преференциален вот, тогава хората си избират някой, може би не биха гласували за партията, а гласуват точно за този човек. Нали не се съмнявате, че когато, ако отпадне преференциалният вот, процентът на гласуващи в изборите, дори на местните избори ще бъде по-нисък, отколкото е на последните избори, защото, знаете, че в една листа няма как всички да са първи и втори? В един многомандатен район като Силистра примерно, от който съм, са четири, четирима народни представители могат да влязат. Не всеки от всяка партия може да бъде първи. Това е единственият начин, по който хората могат да изберат да изместят това, което партийната централа им е казала, или да покажат най-малкото на партийната централа, че е сбъркала, а не да се карат или това, което БСП е прокламирала, партийните централи не дават избор на хората? Напротив, хората, които са убедени – примерно поддръжниците на ГЕРБ, на БСП, по този начин показват на партийното ръководство, че е сбъркало и му дават шанс на следващите избори евентуално да се поправи.

госпожа Менда Стоянова. Познайте кой победи? Казах „нула“ за БСП, така че е ясно, че не е победил господин Стефан Данаилов – с уважение и респект Какво се случи по-нататък? Когато дойдоха местните избори, отново с опит да победят Политическа партия ГЕРБ, решиха да променят избора на районните кметове – да не бъде мажоритарен. Да сменим, да опитаме. БСП – окей. Променихме и пак загубихте – говоря за София, Пловдив, Варна, говоря конкретно за избора. Когато асоциирахме това Народно събрание, предложихме на Вас, на целия парламент мажоритарен избор. Искам да попитам: как гласува Вашата политическа партия?

адмирации към господин Цонев, мисля, че много добре изказа тезата, защото една политическа партия, която има платформа, която провежда политика, тя трябва да излиза пред своите избиратели, за да защитава своята политика. Когато един независим иска да се разграничи от политическата партия, може да излезе и да се кандидатира като един независим депутат в Народното събрание.

чия политическа платформа ще защитават? Говоря примерно за хора от бизнеса, които могат и биха могли да си позволят с корпоративен вот да влязат. Така че, когато говорим за демокрация, висшата форма на демокрация, това е изборът и възможността да избираш, избираш платформа и

господин Недялков. Господин Кутев, Следих с голямо внимание Вашето изказване. То беше построено на следната теза: Вие припомнихте случаи от миналото в парламентарната практика, когато всяка една рязка промяна или промяна в Избирателния кодекс е наказвала тези, които са я правили. Сега сме точно на дебата на ограничаването на преференциалния вот. Моят въпрос към Вас, е: смятате ли, че точно ограничаването на преференциалния вот ще изиграе лоша шега на тези, които го предлагат и подкрепят? Защото, ако ме попитате, мога да посоча примери и в тази зала, където преференциалният вот е довел до избор на някакви личности, с които поне аз не съм съгласен. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Иванов, аз имам две основни несъгласия с Вас. Първото е свързано с Вашата аналогия между преференциалния вот и мажоритарния. Това може би беше ретроспекция, но във всеки случай преференциалният вот е по-добър от мажоритарния в това, че действително гласуваш за кауза, гласуваш за листа,

от парламентарната група, но сме абсолютно за преференциалното начало като форма на мажоритарност. Второто, на което искам да Ви обърна внимание, е за всички исторически примери, които дадохте, за промяна на изборните правила с цел на някаква партийна облага, които се обръщат срещу техните инициатори. В момента Вие влизате в капана на ДПС по същия начин, по който БСП се опитваше да променя правила и губеше от това. В момента Вие губите от това, размислете! Не е късно да промените мнението си и да оставите преференциите. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Веселинов. Уважаеми господин Кутев, трета реплика. че БСП също винаги е била напълно последователна по отношение на така наречения „мажоритарен елемент“, независимо от това какво е мнението – дали преференциите спадат към мажоритарни елементи, в каква степен, или не. Лично аз смятам, че те са част или са форма на мажоритарни елементи, затова изцяло ги подкрепям. Така го е правила БСП винаги, включително и тогава, както сам отбелязахте, когато ние сме губели от това и в това няма нищо лошо, напротив, то показва принципа, дори тогава, защото аз бях член на Бюрото. Когато се взимаха тези решения, си спомням как лично на Бюро съм чул Митко Дъбов, който казваше: няма да имаме нито един. Не че не сме си давали сметка, че няма да имаме нито един, тогава ние взимахме решенията, които считахме, че са отговорни за държавата. Но по-скоро не това исках да Ви кажа. Аз по-скоро исках да кажа няколко думи за опита да се обяви цялата тази работа за демагогия. Не, не е демагогия! Имаме рязко разминаване между така наречените „политически елити“ и това, което хората отвън гледат. Това е огромен проблем за партийната система, който се пренася върху политическата система. Това са напрежения, които са характерни не само за България, те са характерни за цяла Европа, сигурно и за други части на света. Това е задачата пред тази политическа класа, ако изобщо има такова понятие, защото политиците не са класа или поне не би трябвало да бъдат, но тази задача трябва да бъде решена от това Народно събрание или от всяко следващо, ако това не го реши. Но този разрив, ако продължим да позволяваме да се увеличава, това нещо ще доведе до тежки последствия, както казах, за всички партийни системи. Опитвайки се да запазим партийните системи, което правите в момента под въздействието на ДПС, ние накрая ще ги обезглавим.

Аз ще започна с това, че без партии няма демокрация. Не е измислено нищо друго, така че ако ние отричаме и искаме по някакъв начин да намалим политическото влияние и да няма партии, тогава според мен ще имаме огромна грешка и огромен проблем. Ерозирането на доверието на партиите, а партиите имат свое ръководство, без коментар какво е то, но бих казал, че по този начин, рушейки доверието в партиите, ние ще рушим и демокрацията. Ще кажа още едно изречение по повод на това по какъв начин ние искаме да спечелим избирателите си. Според мен е с това ние да представляваме техните проблеми, а не да има избор

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, първо да се обърна към колегите от ГЕРБ. Не знам кой Ви вкара в това, което правите в момента – промените в Изборния кодекс буквално 100 дни преди изборите, не знам кой Ви вкара в тази колаборация с ДПС и специално по този въпрос. Имаме чувството, че това в края на краищата е една сделка. Вие бяхте хората, които само преди две години настоявахте за мажоритарен избор, сега стоите отдясно, мълчите, защото няма какво да кажете реално, след малко ще натиснете копчетата, за да подкрепите това предложение, с което обезсмисляте изцяло преференциалното гласуване, и плюете на това, което сте правили досега. Не ви разбирам наистина, защото от всичко това ще загубите Вие. Лесно е, разбира се, може да стоим. Понеже не обичате патетичните изказвания, ще се опитам спокойно да го кажа: от това губите само и единствено Вие! Би трябвало да злорадстваме ние отляво, обаче това, което в момента се случва, ще има своите отражения върху страната. Защо? Преди мен говореше господин Иванов – човек, който отдавна е в Парламентарната асамблея на ОСС. Какво правите сега? Променяте значително съдържанието на Изборния кодекс. Процедурата Ви е абсурдна: заседание по нощите на Комисия, заседания по нощите на парламента. Правите съществени промени, които са изцяло несъгласувани в ротационна среда с опозицията. След малко ще гласувате и против това да се избере нова Централна Когато ние като страна – член на Европейския съюз, наблюдаваме избори в други държави, ако това нещо се случи, светва червената лампа, че се готвят нечестни, недемократични и несвободни избори. Би трябвало, стоейки в тази зала, да си давате сметка и за това, защото светът не е само тук, има хора отвън, които ще Ви питат защо променяте позициите си по преференциалното гласуване, а партньорите Ви ще попитат какво се случва в България, че се прави всичко това. Дано си давате сметка, но се опасявам, че не си давате сметка, и го казвам наистина със загриженост. Що се отнася до преференциалното гласуване, да, БСП е партията, която не подкрепи изцяло мажоритарния вот, но ние подкрепихме системата, в която остава 50% мажоритарен вот, 50% – преференциално гласуване. Вие решихте, че това не е достатъчно, и не ни подкрепихте. Сега с убеденост трябва да кажем, че предавате два милиона и половина български граждани, които искаха мажоритарно гласуване. Преференцията е начин да се даде шанс на хората все пак да изкажат своите предпочитания, да не им налагат партийните елити подредени листи, в които първият е първи, вторият е втори, а третият няма никакъв шанс и затова не си дава труда да води кампания. Не е вярно това с корпоративния вот. Вие слагате ли във Вашите листи хора, които са корпоративни храненици? Сигурно не! Сигурно не! (Шум и реплики от ГЕРБ.) От моя личен опит хората в кампаниите, в които досега съм участвал с преференциално гласуване, опитът е положителен. Да, това е неудобно за партийните елити – и местните, и националните, но това дава шанс на хората да кажат мнението си. Откъсването на този парламент, особено на десницата в момента, на ГЕРБ от хората е толкова голямо, че дори не си давате сметка какво правите в момента. Недейте да подкрепяте тази промяна! Тя е съществена, тя обезсмисля всичко, което сме правили в последните няколко години. Тя обезсмисля шанса и свободата, която давахме на хората, а сега с Вашите гласове Вие ще я отнемете. Хората няма да приемат това, поемате огромен риск. Направете го, разбира се, това е добре за нас, но не е добре за политическата система в България, не е добре от гледна точка на откъсването на този елит тук, който има доверие от 8%, и хората, които утре ще трябва да се явят на избори и да гласуват. Не се страхувайте от хората и от преподреждането в тези листи! Недейте да давате цялата власт на човека от Банкя, на човека от Сараите да Ви редят листите и да Ви пращат тук, в парламента. И това има своя смисъл, но оставете хората да имат шанса, да имат свободата да изберат тези, които смятат, че

Уважаеми колеги, започвам своето изказване и ще взема предвид всичко, което се каза. Позицията на ДПС е ясна. Ние я разбираме, но не я споделяме, аз не я споделям и това право трябва да се даде на всеки народен представител. Разбирам я, уважавам я, чух я, слушах Ви много внимателно, но не съм на същото мнение. Ще се опитам аргументирано да обясня защо. Подготвяйки се за днешния дебат, поисках справка от Централната избирателна комисия, която в спешен порядък ми беше направена 58% от хората са гласували преференциално. Искам да Ви попитам: 58% от хората, гласували преференциално, са корпоративен вот ли? Ако нямах тази справка, предвид Вашия опит най-малкото щях да замълча и да се замисля. Но когато 58% са гласували преференциално, господа, тези хора са гласували, защото, първо, правилото е действало достатъчно време, разбрали са и от листата отборът, който партията е събрала, са били удовлетворени да изберат своя кандидат. Това е психологически ефект, който се вижда и в спорта, и във всяко мероприятие. Групата е избрана и подредена по критериите, които Вие изтъквате, че са добри. Минавайки от справката, която за мен е много важна, ще предопредели моето решение, опитвам се да предопредели и Вашето, но почти 60 на сто от хората са гласували преференциално. Минавам на следващия етап по отношение на анонимните и непартийните хора в Народното събрание. Аз съм влязъл с преференции, а не като 10/10 и не съм корпоративен вот, така че мога да говоря абсолютно от личен опит как това стана възможно и колко далечно изглеждаше, когато Ви гледах само по телевизора. В момента аз стоя на метър от Вас и Ви слушам на живо, говоря и мога да уверя всеки един гражданин, че той може да направи това. Участието в партия, разбира се, позволява на личността, използвайки партийните механизми, да реализира своите идеи за подобряване на обществото. Личността – сама, за къде е? Няма да Ви разказвам вицове. Личността, сама измежду 240, няма да може да използва мощта

Това безспорно създава вътрешнопартийни въпроси за решаване, но нека те да останат вътрешнопартийни. И накрая: в България има ексцес на недоверие в Народното представителство. Тези 8% всеки един ги споменава. Хората имат желание да участват пряко в трудни моменти, хората вдигат на щит един човек и го казват години. В определени моменти те имат участват в избора. Не ни сравнявайте с обществата на Холандия, обществата на Холандия и другите държави, които цитирате, нямат тези вътрешни проблеми. Според историческия момент, в който се намираме днес, е добре хората да правят избор преференциално. Това предложение, което колегите дават, де факто макар и номинално да пише все още в закона, че има преференции, те ще станат недостъпни. И това е след първия избор, в който хората не ни слушат в момента, не четат Изборния кодекс, но гласувайки за кандидати и не можейки да ги разместят,

вот! Последна дума: надявам се в дебата в крайна сметка да чуем и становището на управляващата партия. Благодаря Ви.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Действително дебатът се развива между ДПС и БСП – две партии, които ясно заявиха какво мислят и спорят. Това е парламентарен дебат.

тя не решава всички проблеми, не решава може би и половината, но привлича огромно внимание. Ще Ви кажа защо според мен. Защото всички партии се оказахме неспособни да разчетем в последните години ясните знаци, които българското общество дава по отношение на цялата ни политическа система, основна част от които е начинът, по който тя се секретира, по който се избира. Най-различни неща направихме, които бяха грешка. Първо, подминахме онзи референдум, подминахме го, не участвахме в него, не казахме какво може да се случи с мажоритарното, кои са плюсовете, кои са минусите. Второ, след като референдумът категорично каза какво искат гражданите, и то може би не е ясно точно какво искат, но какво не искат – не искат системата такава, каквато е. Тя е делегитимирана! И оттам нататък всяко нещо, което я пропуква, събира надежда и събира одобрение. След това продължихме с тези игрички, все едно никой не ни разбира. Предложихте закон, който не искахте да бъде приет. Говорихме всички, че подкрепяме нещо, което не внесохме. Това е общ грях! И сега, вместо да търсим как да изкупим този грях, бъркаме с пръст в отворената рана, бъркате с пръст в отворената рана! Не съм сигурен, че си давате сметка за това, което ще се случи оттук нататък. Но по същество, защото дебатът си заслужава.

Близо една трета от депутатите, избрани тук, са били избрани преференциално. Ако към 2017 г. се прилагаха критериите, предложени сега, тук нямаше да има нито един преференциално избран депутат – нула! Това е предложението – нула! Самата аналогия с така наречения „чист мажоритарен кандидат“, който съществува, показва невъзможността това предложение да бъде реализирано. Чистият мажоритарен кандидат го има само между кориците на Изборния кодекс, никой не го е виждал на живо, защото не е възможно да се случи. Но към преференциите има критики. Нека да погледнем тези критики и да видим дали те не са в крайна сметка достатъчно силни, за да ги преодолеем. Аз мисля, че не са. Корпоративен вот е преференцията. Може би, но листите не са имунизирани от корпоративен вот. Начинът, по който се редят листите, и партиите не са имунизирани от такъв тип намеса. Но има и обратното. Преференцията, възможността, че дадена личност може да се окаже в парламента, дори без преди това партийното ръководство да го е предвидило, може и ще дисциплинира това партийно ръководство. То ще гледа много по-внимателно към хората, които реди в листите.

Отсяването им може да се остави в ръцете на гражданите. Несправедливо е, казват, 7% към 93%, тоест 7% казват за един човек, другите 93% не са казали и това би наклонило везните. Само че никой не пречи на първия, втория, третия да събират преференции. Говорихме за трайност на правилата. С времето, с еднаквите правила ще организираме еднаквото и справедливо състезание. Тогава всеки, който е в листата, ще знае, че не е гарантиран. Това ще ще доведе до състезание както между нас, така и вътре. И това няма да е нещо лошо, напротив, защо не?! Аз бях водач на листа. Колегата ми Пенчо, който говори преди мен, прави преференциална кампания. Той прави честно неговата преференциална кампания, аз правих честно моята партийна. Помогнахме си, имахме голям резултат, всички могат да имат интерес в това нещо. Защото, уважаеми господин Цонев, брандът без съмнение дава шанс, но и брандът има нужда от личности, за да го подхранват и да бъде непрекъснато търсен. Процесът е двояк. В заключение, уважаеми господин Председател! заключение, това, което рискуваме днес, е допълнително да засилим напрежението срещу една система.

сигналите на хората и да не пускаме свеж въздух в тази система, тя е заплашена, а това е заплаха за свободата на хората и те с право ще протестират за нея.

колеги! Тук чух доста неща, които, честно казано, до голяма степен ме изумяват. Едно от тях беше, че така нареченият вот, за който сега говорим, и начинът на преференциалния вот опорочавал честността на вота. Това според мен не може да бъде истина. Извинявам се, но не може да бъде истина и твърдението, че видите ли, преференциалният вот бил корпоративен вот, защото, извинете ме, господа от ДПС, но в този парламент има един човек, който очевидно има корпоративен вот и той не е преференциален, той е партиен. Има един, за който сега, без да му кажа името, всички знаем кой е, дето е тук, но го няма, но той е партиен. Между другото, същият той, можеше, ако иска, да бъде и преференциален, той можеше да влезе и през преференция, ако иска, не защото е най-добрият депутат, не защото е любимият представител на народа,

И сега, господа от ГЕРБ, малко останали тук. Аз знам защо сте малко. Сега ще Ви кажа защо. Първо, защото имате разлика в интересите с ДПС. ДПС имат свой начин на функциониране на партията. Той е достатъчно успешен за тях вече достатъчно години. Те много добре знаят къде е техният интерес и те работят по него в момента. Само че Вашият интерес и техният интерес не съвпадат. Най-малкото интересът на онези, не знам колко са във Вашата група, но 20 или 25 човека, които са избрани сега с преференции, ще ми е много интересно защо не ги чухме тях, ще се радвам да ги чуем, между другото, защото дебатът е за тях. И не само за тези, които са избрани тук чрез преференции. Този дебат е и за тези, които са гласували за тях, те са Вашите избиратели. Този механизъм, който избира партиите, партиите, включително и БСП, и ГЕРБ, този механизъм си има други интереси, не са тези. Той не е същият, както този на ДПС. По друг начин се мотивират избирателите. И Вие нямате никакъв интерес от тази поддръжка, както вече Ви казахме нееднократно.

Груба политическа грешка е, защото тя довежда до тежкия проблем, в който се намира цялата ни партийна система, респективно и в начина, по който функционира парламентът. Ние имаме огромен проблем с разминаването между елитите и гражданите, огромен проблем. И с всички тези действия ние задълбочаваме този проблем. Затова казвам на колегите от ГЕРБ, че при Вас, при ДПС начинът на гласуване и на мотивиране на Вашите избиратели е такъв, че на Вас това очевидно не Ви пречи. Това обаче е, защото Вие играете на доста по различен, с извинение за израза, политически пазар от онзи, по който играят другите партии. партии. Убеден съм, че ако нещо не достига в нашата демокрация, това е онова вслушване в момента в хората и в онова, което те искат. Може хората да искат неща, които на нас не ни харесват. Може често пъти да не са прави. Това обаче не означава, че не трябва да следваме онова, което те искат. Сигурно управляващите във Великобритания знаеха докъде ще доведе Брекзит, но когато референдумът каза Брекзит, стана Брекзит. Затова там имат многовековна политическа традиция, която върви и се спазва. Защото това е пътят към реалната демокрация. Това е път, който ние не сме извървели. Нямаме право в момента да се връщаме назад по този път, защото нашите избиратели, пак се обръщам към колегите от ГЕРБ, избирателите, на които ние разчитаме, защото играем на реалните избиратели, защото играем на реално убеждаване, защото от това, което правим и гласуваме тук, зависи кой ще ни подкрепи. Това е истинският въпрос на демокрацията Това е нещо, от което зависи всеки един от нас. И колкото повече компромиси правим сега, толкова повече гражданите отвън ще ни гледат и ще ни смятат за онези излишъци, които всъщност си представят, че ние сме.

Не правете този компромис, защото той ще се отрази еднакво зле и на Вас, и на нас, и на всички – на целия политически спектър! Това е груба политическа грешка. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Разискваме отново много важен въпрос от Изборния кодекс и както всичко важно в тази държава – бюджет и Изборен кодекс, за управляващите е най-лесно да го правим вечер, по тъмно, хората да не ни гледат. Само че хората са тук, до парламента, и ни слушат. Няма ли ги вече, тръгнаха ли си? Еми това ще Ви спаси временно. Позицията на колегите от ДПС е последователна и аз я уважавам, защото те имат последователна позиция, защитават си я, направили са съответните промени в Изборния кодекс, внесли са ги и днес ги защитават. Не мога обаче да разбера позицията на ГЕРБ. До момента се изказа само един народен представител. Господин Лазаров се опита да прави разни остроумни реплики от трибуната. Според него се получиха, според нас – не. Но по същество – нищо! Колеги от ГЕРБ, колегите от ДПС са 25 човека. За да се вземе това решение, трябват още поне 50 – 60 гласа. Кажете ще ги дадете ли, или не. И като ги давате, Вие последователни ли сте за това, което ни говорехте само преди няколко месеца, че не сме чули 2 милиона 500 хиляди български граждани, за това, че не сме се съобразили с вота на хората, които са гласували на референдума. Кажете защо мълчите, няма Ви?! Или пак ще натиснете тихомълком бутона? Но всичко е ясно за българските граждани – как предавате интересите.

Защо? Защото Вие им ги купувате след това. Те напускат и сядат на последния ред. И от първия ден гласуват с Вас. И те имат причина защо да го правят. Защото

с темата. ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Работа 24 часа и 90% грешни протоколи, подменени. По същия начин искате да правите и с народните представители. Да, някъде успявате, но не винаги. И сега искате това нещо да го направите вече през закон, искате да го заложите като норма. Така че преференциите са хубаво нещо. Ако сте докрай против преференциите, махнете ги, но недейте да лъжете как да бъде – дали плюс 100 в бюлетината, а в същото време да сте направили плюс 1000 трудности, за да може да бъде избран един депутат преференциално! Допреди малко гледахме как да изглежда бюлетината за изборите. Нали, така? Там говорихме как преференциално да се гласува. За какво да гласуваш, като то е невъзможно да се случи? Кой ще вземе 150 хиляди гласа, за да стане преференциален евродепутат? Някой, задава ли си този въпрос? Тук сме на хипотезата като с машинното гласуване. Искате или не искате мажоритарен елемент, и ако не го искате, елате от тази трибуна и някой да го каже. Надявам се, че господин Цветанов вече е пристигнал там, закъдето пътува и може поне по телефона да Ви каже какво му е мнението. Защото иначе ние оставаме в един диалог с колегите от ДПС, спорим си, обществото остава с впечатление, че тази борба е между нас и тях. Не, борбата е принципна и искаме управляващите да кажат. ВМРО се заявиха. Другите – част от патриотите мълчат и те за ли са, против ли са, не се знае. Нека управляващите да дойдат и да кажат, за да могат българските граждани да знаят, че управляващото мнозинство не се интересува от техния глас

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! В 21,00 ч. плюс 100 ще Ви кажа обратно на твърденията, че преференциалният вот е грешка,

От 2014 г. насам хората имаха достатъчно време да се информират какво е преференциален вот и неслучайно го искат. От ДПС преди около час казаха, че нямат проблеми –предложението, което са направили, кореспондира с техните избиратели. Добре, приемаме го. Само че това предложение не кореспондира с избирателите, с останалите или по-голямата част от останалите български граждани. Това е така и Вие, много добре го знаете. Не виждам смисъл тук да си кривим душата. Неслучайно още сутринта ни посрещнаха пред парламента български граждани – не някакви други. Неслучайно още от вчера – след продължилото до среднощ заседание на Комисията, в социалните мрежи вече вреше и кипеше. И това са български граждани. Не вярвам тук някой от нас да го отрече. Една политическа сила, парламентарно представена, прави свое предложение въз основа на това, че няма проблем със своите избиратели. приемаме го. Само че не приемаме това, че нашите избиратели, Вашите избиратели и по голяма част от българите искат преференциален вот, защото през преференциалния вот виждат изказа на своето разбиране за политиката и затова да посочат вече някой, посочен от партийна листа, класиран там, и благодарение на това, че в партиите ръководствата се съобразяват с това, какви хора да са в листата – доктори, архитекти, инженери и така нататък, в което няма нищо лошо. Само че и хората, всъщност тези, които ни изпращат тук, имат право на своето мнение. Вдигайки прага, това става невъзможно. Няма нищо лошо в това, че не само сме радетели на тази, бих казал, политическа кауза, защото всъщност това е искането на населението, а и че го защитаваме тук от трибуната. Хубаво, това е демократичен процес – да се води този дебат. Друг е въпросът, че той се води по това време, в този ден. този ден. Това са важни неща. Последното, с което искам да приключа, господин Председател, всеки в тази зала знае, че преференциалният вот носи добавената стойност към общо получените гласове на партиите.

уважаеми колеги! Получи се дебат. Искам да поздравя колегата Зарков и колегата Милков, защото това са аргументи – истински аргументи, казани по начин, по който трябва да говорим в тази зала. Бях се подготвил по друг начин да изложа тезата на партията ми и моята теза по отношение на преференциалния вот, но ме изкушихте с един общ знаменател в изказването, обръщам се към колегите от БСП, и затова промених това, което мислех да кажа. Общият знаменател е: има криза в обществото, има криза на доверие към партиите, има криза на доверие към институциите. Не го правете – ще платят всички, ще платят институциите, не го правете, това е начин да влезе свежа кръв, и така нататък, да не цитирам по памет всичко. Колеги, има такава криза. Има и тя е много тежка. Моето твърдение е, че не е това лекарството. Много бъркате. Ако смятате, че изобщо мажоритарността е лекарство за решаване на кризата на доверие към политическите елити в Европа, в света, и в частност България, тотално бъркате. Един пример ще Ви дам, защото минутите текат, а са само пет. Франция – 100% мажоритарен избор, от много години – тежка криза, жълтите жилетки. Да говорим ли повече? При това мажоритарно избран президент със страхотно доверие, представител на ню уейв в политиката, старите политически класи, игнорирани на последните избори, тежко игнорирани, и Франция в най-тежката криза на доверие поне като проява. И Вие искате да лекуваме нашата демокрация с това, с което не може да се излекува най-старата и най-голяма демокрация в Европа? Не, колеги. Много бъркате. Диагнозата е правилна, лекарството е тотално сбъркано. А че преференциалният вот изобщо не е мажоритарен и в него няма никакъв, или да не кажа почти никакъв елемент, това няма смисъл да си губим времето да си го обясняваме. Истинската мажоритарност е да излезеш, без бранда, с името си, със своите думи, със своето послание, със своята програма, със своето обещание, със своята лоялност и честност. А това, че партията ти е направила, както Вие направихте „Визия за България“, целият актив на партията, и ние сега правим нашата програма – това, че тази програма ще я харесат един или два милиона избиратели и някой да се качи върху нея и със 7% да направи, какво? Да Ви вкара свежа кръв? Не, това е измама. Това е демагогия, хайде да не е измама. Това е демагогия. По тази причина ние смятаме, че и атаката Ви към ГЕРБ, без да съм им адвокат, атаката Ви през цялото време към ГЕРБ, тя впрочем почна и към нас, но слава богу, че се коригирахте и започнахте да говорите, че от първия момент, ние имаме последователна позиция по отношение на преференциите. Атаката Ви към ГЕРБ – ами те имат интерес от мажоритарния вот, подкрепиха Референдума, искат 240 мажоритарно избрани депутати и ще имат 160 депутати, да Ви кажа, и Вие знаете прекрасно това. Примерът, съжалявам, че ми взеха този хубав пример, че каква по-голяма обичана личност в България от нашия любимец Стефан Данаилов? И какво? Никому неизвестната тогава, моите уважения за моя приятел и колега Менда Стоянова, кой гласува мажоритарно? Кой избра личността Стефан Данаилов – никой?! Избраха бранда ГЕРБ, който обеща нещо, друг е въпросът дали го изпълни, и затова и затова гласуваха за никому неизвестния неин кандидат. И сега сме застъпници на демокрацията. Не бих искал да отговарям на господин Кутев, защото ще вляза в неговата дъвка. Каква демокрация, какво спасение на демокрацията,

Кризата на доверие ще се реши с работа в полза на хората, не с такива дебати като днешния, като изключим тази точка. По тази точка дебатът беше смислен. По другите точки бяха пълни глупости, отврат за хората, простете ми, нямам такъв език. Приносът, точно Вие, които се борихте, искате да кажете, че се борите за доверието на хората, не беше малък

Тук обаче, по отношение на демократичната система, на състоянието на обществото, на кризата на тази система и на елитите като цяло, включително не само политическите, ние с Вас просто се разминаваме диаметрално. Не вярвам, че ние можем да намерим някакъв общ език там. Между другото, радвам се, че този дебат се получи, защото той показва това диаметрално разминаване, а отгоре на всичко то всъщност би трябвало да е нормално, най-малко съдейки по принадлежността на партиите. В края на краищата Вие принадлежите на либерална партия, аз – на социалистическа, така че, ако нямахме това разминаване, сигурно даже щеше да бъде страшно. Така че с цялото ми уважение към Вас, искам все пак да върна темата към

Дълбоко вярвам, че пътят на опитите на партийната система по някакъв начин да включи недоволството на гражданите, да го осмисли, да го пречупи през себе си с различни механизми, е верният път. Това е демократичен път, това е европейски път и в това аз дълбоко вярвам. Този спор ще завърши, някъде в бъдещето. Предполагам, че няма да е в тази зала. Нормално е да го има между Вас, но смятам, че… Затова казах: механизмите, с които работи ДПС, са едни, механизмите, с които работим другите, са други,

Да, има реплика. Извинявайте господин Цонев.

спрямо своето предложение, колкото и да сме прави от законова гледна точка и от гледна точка на справедливостта. Така ли беше, господин Цонев? Защото ДПС е особена партия ние сме добри, когато трябва да ни използват по отношение на законопроекти, които са от национална значимост, когато обаче се отстояват неща, които касаят справедливостта на политическата система, ние се превръщаме в онзи онзи политически субект, към който се пришива друг политически субект, с оглед той да бъде очернен и да бъде етнизиран и по отношение на ДПС. Тоест ние цяла нощ тук гледаме как този дебат се превръща в дебат по отношение на „Движението за права и свободи“. Колкото до Вас, колеги от БСП, много аргументи изказахте по отношение на преференциалния вот. Ние от ДПС не отменяме преференциалния вот. Ние сме против този несправедлив праг от 7% и отстояваме своята позиция, която е съгласувана с нашия избирател. Обаче Вие, които сте прекалено замислени, имаше дори хора, които се изказват, едва ли не се намират в Лайпцигския процес и са новият Георги Димитров, Вие, които сте толкова замислени по отношение на този преференциален вот, нито един от Вас не предложи по-различно предложение, по-различен праг, което показва, че Вие нямате никакво сериозно отношение към него, а единствено единствено искате да се възползвате от популизма. И ако бяхте толкова искрени по отношение на Вашите демократични виждания, защо не реагирахте, когато става въпрос за отнемане на право на глас? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви,

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Цонев, уважаеми колеги народни представители, кризата на доверието в политическите системи е факт и съм напълно съгласен с Вас, че с технологията може да се въздейства ограничено относно този процес. Разбира се, преференцията е допълнителна възможност за изява волята на гражданите и затова ние се стремим да я защитаваме, отчитайки необходимостта от нейното балансирано присъствие в един като цяло пропорционален вот. Това, което ми се струва, че е важно да се отбележи и да го имаме предвид като политически сили за времената, които ни предстоят, е, че кризата не е на избирателната система, кризата е на либералната демокрация, господин Цонев, и възможността за нейното преодоляване има една посока, която се нарича социална демокрация. Движейки се към социалната демокрация, комбинирайки социалните права и социалните перспективи пред гражданите с възможността да изявят политически себе си и култивирайки усещането за социална солидарност, тази пропаст, както сега някои смятат, че съществува между управляващите слоеве и гражданството, би следвало лека-полека да започне да се запълва. Какво означава това? Това означава политическото ръководство на държавата да започне да управлява икономиката, и то заедно ние с Вас, чрез законодателния процес от името на народа и в полза на широките обществени слоеве. Прегледайте законодателството, уважаеми колеги! Това законодателство

Вече имате думата за дуплика, уважаеми господин Цонев. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, първо, да върна добрите думи на уважение към господин Кутев. Взаимно е, господин Кутев. Уважавам всички колеги в тази зала, така че благодаря Ви за топлите думи. Ако Ви разбрах правилно, Вие твърдите, че аз омаловажавам кризата на доверие, която има, и пропастта, която е изградена между политическите елити, между политиците, между управляващите и управляваните. Не, изобщо не я омаловажавам. Напротив – смятам, че пропастта е критично голяма и така смята цялата ни партия.

политическия пазар, от гледна точка на нашия терен, на който работим. Не! Ние нямаме проблем с преференцията, господин Кутев, колеги. Както и когато обсъждахме в Комисията предложението за електронно дистанционно гласуване, аз казах на колегите: ДПС има интерес от въвеждането на електронно дистанционно гласуване. Сега за нас гласуват десетки хиляди от стотици хиляди български граждани в Турция. Тогава ще гласуват стотици хиляди. Бъдете сигурни! Но ние защитаваме принципната позиция, че няма гаранции за този вот и в случая с преференцията правим същото не от партийна гледна точка, а от гледна точка, че това не е лекарство, от гледна точка на това, че това е демагогия. Ще се съглася, че не е само корпоративен вот, най-малкото господин Милков е доказателство за това и други колеги, но е инструмент, път, през който да се осъществява това. Мисля, че много ясно разграничихме нашите позиции с това уточнение, че нашата позиция не е с оглед на нашия терен и на нашите тясно партийни интереси. Господин Жаблянов, нямам какво да добавя, ние сме на едно мнение – има нужда от социална политика, тя може да бъде осъществена от либерална икономика. Ние сме показвали много пъти това и в нашата нова програма ще го видите – социални политики през либерална икономика и през пазар. Скъпи приятелю Ебатин, много беше хубава твоята реплика и това, което каза сутринта. Да, така е – ДПС много често се използва за гръмоотвод и срещу нас има недоволство. Но аз ще завърша с една източна поговорка, която ти прекрасно знаеш: „Никой не хвърля камъни по дърво, което не дава плодове.“ Благодаря Ви, уважаеми господин Цонев. Господин Мирчев, имате думата за изказване. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Първо, искам да кажа защо е това заседание посред нощ, изморени, когато включително и журналистите вече не са в такъв състав, какъвто през деня. Това се случва поради една проста причина и това е точно премахването на преференциите. Чу се, че тази поправка не е премахване на преференциите. В момента прагът е 7%, тази поправка ги превръща в 101%. Това е пълно унищожаване на преференциите, защото управляващото мнозинство от ГЕРБ и ДПС ги е страх от протестите. Отвън вече има протестиращи хора, не е ясно утре колко ще бъдат. И се надявате, че когато посред нощ се приемат тези поправки, протест няма да има. Наистина ДПС са последователни, те не харесват преференциите. Колеги, нещата, които ще кажа в следващите изречения, не ги казвам със злоба или за да Ви обидя. Вашата партия е такава структура и Вие така сте си избрали, това е Вашето решение, не мога да Ви критикувам за него, но Вие не харесвате преференциите, защото сте военизирана структура. Вие си имате партийния елит, а преференциите заплашват партийния елит. Проблемът е, че политиките, които Вие прилагате, са свързани с това, че елитът, когато е застрашен, може цялата Ви структура да се срути. Затова и в миналото Народно събрание двамата колеги от Вашата партия, които бяха с преференции, бяха изгонени на последния ред. Затова се случиха по същия начин нещата и с колегата от това Народно събрание. Вас Ви е страх елитът да не загуби, защото вече няма да може да управлява собствената си партия. Затова и така седите на амбразурата като Матросов и защитавате тази поправка, защото Ви е страх за самите Вас. Това е Вашата партия, Вие така сте я създали, може да си я управлявате с Вашето искане. Просто е важно обществото да знае тези неща и да знае защо наистина сте срещу преференциите. От друга страна имаме ГЕРБ. ГЕРБ е европейската партия, евроатлантическата партия, защитаваща европейските принципи, а в Европа мажоритарният елемент е залегнал в редица държави, включително в една част от тях е много по-развит, отколкото при нас. Те са защитавали този мажоритарен елемент – дали от популизъм, дали от това, че се правят на европейска партия, не знам, но днес те напълно са обърнали своето мнение на 180%. Това, което правите Вие, колеги от ГЕРБ, е унищожаване на едно демократично постижение, а именно преференцията. Въпросът остава: на каква база е тази завера между Вас и между ДПС? И понеже съм напълно съгласен с уважавания от мен господин Цонев, наистина имаме криза и в обществото, имаме и политическа криза. Тази криза се дължи на две неща, господин Цонев. Едната е политиките, които произвеждаме тук. Другото е, че хората не виждат своята представителност в тази зала. На втория проблем решението беше именно преференции. Хората, когато припознаят една политическа платформа, да припознаят и лицата, които искат тази платформа и програма да бъде прилагана от тях, към които могат да отидат и са преценили, че могат да се свържат с тях и да изразяват своята позиция и своето мнение. Точно тази криза на липсата на представителност се разрешава чрез преференциите. Политическата криза се появява точно от политиките, които ние произвеждаме тук. точно днешният ден показва, че ние въобще не разбираме и не чуваме българското население. Ние създаваме политики, които са срещу това, което искат българските граждани, защото вече явно в България няма политика, а както казва колегата Вигенин, имаме една завера между Банкя и барбекюто в Бояна. Колеги от ГЕРБ, ДПС няма да платят цената. Както казах – те са по-специфична партия те са по-специфична партия и по този начин са силни, но Вие ще загубите много, защото не разбирате колко сте се откъснали от интересите на хората и от това, което те искат. Благодаря.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Господин Мирчев, речникът Ви само страх, военизирана структура!? Вие си мечтаете за това, господин Мирчев. Ние не сме имали страх и преди 1989 г., господин Мирчев. И тогава не сме имали страх. И тогава не можахте да смачкате демократичното население на България. Запомнете го това, господин Мирчев! А тук, що се отнася до борбата на елитите, не, ДПС не се страхува като политически елит от своите избиратели, но 29 години се грижим за интересите на всички български граждани. И това разберете – не ги делим на принцип, какъвто и да е бил той: етнически, религиозен и всякакъв друг. Запомнете го това, господин Мирчев! Ако това Ви е генетически обременено, ние нямаме такива проблеми. Гарантирам Ви! На нас демокрацията ни е генетическа обремененост. Демокрацията! (Единични ръкопляскания от ДПС.) Разберете го това нещо, господин Мирчев. Коя цена ще плати ДПС? Трябва да Ви кажа, че от 29 години, а може би и повече, всички политически партии, провалили се на политическия терен и пазар, както Вие използвате, след това се оправдават с „Движение за права и свободи“. И някак си не им се получава 29 години. Ние не носим отговорност за политическата немощ, на която и да е друга политическа партия. Носим нашата. И това не го забравяме, господин Мирчев. Не го забравяме и пред нашите избиратели. Работата на терен за нас всички е задължителна. Всички! И това не забравяме, господин Мирчев! Но думи като „страх“, „военизирана структура“ не съществуват в нашия речник. И това разберете, господин Мирчев! За нас това е диаметрално разминаване. Не е ценност. Ако говорите за ценности, ще ги намерите тук. Те са човешки и европейски. А Вашите комплекси за европейските ценности не са наши. Ние ги носим генетически, господин Мирчев. Благодаря Ви, уважаеми господин Летифов. Друга реплика има ли? Имате думата, уважаеми господин Биков. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Мирчев, аз също ще се съглася с това, че има криза на доверието, също ще се съглася, че това не е някакъв български и уникален случай. Кризата на доверието не е заради една или друга изборна технология, за нейното присъствие или нейното отсъствие от определен изборен кодекс. Кризата на доверието е заради това, че много често политическите елити отказват да носят отговорност, защото те затова са елити – за да носят отговорност. Това е основната функция на един политически елит. Разтоварването от отговорност – и тук говоря по принцип, даже не за конкретния казус не за конкретния казус – през привидни демократични инструменти, и стоварването на политическата отговорност върху избирателите – защото те така са решили, води до криза на доверието. Защото демокрацията е представителна, избирателите избират свои представители, за да могат те да взимат решенията и следователно да носят отговорността. Там, където има проблеми, проблемите са в това, че понякога едни взимат решенията, а други носят отговорността. Колкото до Вашата загриженост за това, че ГЕРБ ще се провали заради едно или друго предложение на ДПС. Ако ГЕРБ се провали, ще се провали заради свои решения, не заради ДПС, нито заради БСП. През последните години, в които по един или друг начин участвам в партийния живот на ГЕРБ, съм видял, че там търсим отговорността и вината, за който и да е било провал, вътре в себе си,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Господин Летифов, не сте ме разбрали, не съм казал, че сте провалена партия. Много партии покрай Вас се провалят и явно е дошъл редът на ГЕРБ. За страха не мога да се съглася с Вас. Вашата партия държи електорат Ви чрез страх – чрез страх, че всички са срещу тях, че никой не защитава техните интереси. Затова в един момент придобихте и парламентарната група на за да може да си намерите боксьор от другата страна на политическия терен и да си държите хората си в страх. Вашата партия винаги е обичала да дели гражданите. Правила го е дипломатично, но това е в основата на политиката На господин Биков ще кажа: господин Биков, точно преференцията изгражда по-силна връзка между избирател и самия избраник. И пак ще повторя това, което казах и в изказването си: тези подмолни игри и договорки, които играете с ДПС, водят до едни политики, които работят точно срещу гражданите и затова винаги, докато Вие сте в тази договорка, ще имаме криза и в политиката, и в обществото. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Мирчев. Други изказвания?

Благодаря. Запишете ми пет минути и за тяхна сметка. (Смях и

България“.) Работили сте в условия на демокрация, но да ползвате демократични принципи и да видите какъв е животът на демократични партии,

Точно за преференциите говорим. Аз два пъти съм избиран в моя град с преференции. Трябва да Ви кажа, че когато една демократична партия, а не комунистическа, избира с преференции, тези, които гласуват за теб, не гласуват само за теб, те гласуват и за това в коя листа си сложен ти – дали отговаря на техните ценности, на техните битки, на тяхното демократично мислене, и тогава ще подкрепят.

когато говорите за проблемите на елита, демократичните партии нямат тези проблеми. Първо, там изборът започва от долу нагоре през най-ниските организации и започват да предлагат дори кой да бъде гражданската квота, и то е преценено съобразно философията на тази партия. Тогава една демократична партия, с демократично ръководство, преценява дали даденият кандидат ще бъде полезен, вкарва го в гражданската си квота, подрежда го в мястото си и той, като стане депутат, съветник от гражданската квота на тази партия, не може да прави селски номера в нея, с линията – с тази, за която са го предложили и са го избрали. Когато говорите за проблеми на елита. Проблемът на елита го има в комунистическата пребоядисана Социалистическа партия, защото ръководството ѝ и всички началници са милионери, а онези хора са бедни и социално слаби. Ето там е проблемът на елита. Прав беше господин Цонев Прав беше господин Цонев днес, като каза, че една партия, когато ще отива в местната, в централната власт, трябва да си програмира и кадрите, защото тук, във всяка една от комисиите, във всяка една от областите трябва да има достойни, квалифицирани хора, които да водят дебатите, да правят закони.

Уважаеми господин Председател, под Ваше ръководство този парламент постигна нещо уникално. Наскоро прочетох една книга на Дъглас Адамс – „Пътеводител на галактическия стопаджия“ – в която има една специална раса „вогони“. Оказва се, че вогоните не са литературни герои, те са тук сред нас. Процедурата ми е към Вас, господин Председател. Когато видите вогон на трибуната, моля Ви, отнемете му думата. Радвам се, че четете книги, уважаеми господин Божанков. Радвам се. Четете книги! Заповядайте, уважаеми господин Байчев. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Да се върнем към дебата и по-точно към преференцията. Преференциите все пак са едно мажоритарно начало в нашия изборен процес, колкото и да не се харесва това на дадени политици или партии. При това се доказа, че системата на преференциите, начинът работи – работи, и то безотказно. Както каза колегата Милков, от това са се възползвали 58% от гласоподавателите на последните избори. С това обаче какво ни се предлага? Предлага ни се на предни позиции да излязат любимците на ръководството на партията, като не се дава възможност на избирателите, на членовете на партиите, на симпатизантите, да направят едно своеобразно пренареждане на листата. Тук получихме и някои критики, че не сме предлагали друг процент или нещо друго – друга избирателна система. Колеги, няма как да предлагаме 10 или 5%, нас ни удовлетворява сегашния избирателен процес, сегашната избирателна система и седемте процента. Другото, което искам да кажа. Благодарение на това, че има система, която работи и действа, се увеличи и процентът на гласуващите. По този начин представителство получават и малките партии в парламента. Има по-широк кръг от представени хора и най важното, колеги, премахнем ли го това нещо, изкуствено ще се завиши тежестта на партии, които са с нисък процент на електорат. По този начин – обръщам се особено към колегите от ГЕРБ, ще се налага да сключите политически бракове, като винаги ще бъдете от страната на булката. В тази връзка искам да се обърна към вносителите – към госпожа Александрова и към господин Кирилов, да кажат как кореспондира това предложение със Законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс, което те правят? Предполагам, че господин Кирилов като джентълмен ще излезе и ще каже подкрепя ли това предложение? Ние искаме да знаем дали ГЕРБ подкрепя това предложение? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Байчев. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания? Няма. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Моля квесторите да поканят народните представители в пленарна зала.

Предложението е прието.

Уважаеми колеги! Аз и моите колеги – Патриотите от ВМРО, гласувахме „против“, защото смятаме, че преференциалното гласуване е едно от добрите постижения в нашата изборна система. Какво направихте днес, колеги? На референдум 2 милиона души гласуваха „за“ мажоритарен вот, но днес Вие им отнехте възможността за такъв. Оставихте партиите да определят точно кой да влезе в тази сграда. Отнехте възможността и мотивацията на хората, сложени по-назад в листата, да работят активно за себе си и за партията си. Не съм вярвал, че ние – Патриотите от ВМРО, част от управляващото мнозинство, ще призовем президентът да наложи вето на приетите текстове днес

Господин Хамид, заповядайте. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители! С това предложение предлагаме уседналостта на избори за Европейски парламент да отпадне. Знаете, че това е наше старо предложение, но тук имаме нови аргументи. 2018 г. – Европейският парламент с огромно мнозинство прие резолюция, и тук трябва да благодаря на евродепутатите от Политическа партия ГЕРБ, че всички подкрепиха тази резолюция – всички са гласували „за“. Надявам се да имате едни и същи разбирания по този въпрос, защото в тази резолюция, колеги, в т. 12 Европейският парламент казва: „Предлага всички граждани на Съюза, включително онези, които пребивават в трета държава, да получат право да гласуват в изборите за Европейски парламент. Счита, че това в крайна сметка ще даде на всички граждани на Съюза еднакво право да гласуват в европейските избори при едни и същи условия, независимо от тяхното пребиваване или тяхното гражданство.“ Резолюция на Европейския парламент, колеги, с огромно мнозинство, подкрепена от всички евродепутати на ГЕРБ. Благодаря Ви за подкрепата предварително.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Действително има разбиране по предложените текстове от господин Цонев и господин Хамид и затова може би няма желание за изказвания, но все пак още веднъж да напомним, че, колеги, този патос, който беше по предишния параграф във връзка с преференциите – само искам да Ви обърна внимание, че основно колегите се опитваха да внушават, че преференцията се маха. Не, тя не се махаше – там ставаше въпрос да има един нормален праг на преференциите, които да произведат ефект. Но тук вече, уважаеми дами и господа народни представители, става въпрос за спазване на Конституцията на Република България, която в чл. 42, ал. 1 казва кои български граждани имат правото да гласуват,

В този Изборен кодекс обаче има едни текстове, които противоречат на Конституцията и отнемат изобщо правото на българския гражданин да може да гласува. И Вие говорите за преференции – да, уважаеми колеги, борите се за ниски, високи прагове или какви ли не преференции, обаче на кои? Отнемайки правото изобщо българският гражданин да може да гласува, абсолютна демагогия е да се борим за някакви преференции. Първо да дадем възможност на българските граждани да могат да гласуват, да упражнят правото си на глас, да могат да бъдат кандидати и след това вече остават като производна на тази тема всички технически въпроси, на които мястото им е да се уредят в закон, защото не са уредени в Конституцията. Затова аз наистина оставам с убеждението, че има яснота в народните представители по конкретния текст, който сме предложили, и ще бъде подкрепен. Благодаря Ви.

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Разбрахме и видяхме с току-що направеното гласуване как радетелите на демокрацията забраняват на българските граждани да могат да упражнят правото си на глас, което е гарантирано по Конституция, изписано е в директивите, които определят реда и начина за гласуване в Европейския съюз. Нещо повече, има изрична резолюция на Европейския парламент, където българските евродепутати гласуват „за“, но като дойдем в България, техните партии вършат точно обратното. Европейските граждани за развитието на България развиват България по този начин, както и Социалистическата партия със своите гласувания и със своето поведение. На тази демагогия днес цял ден сме свидетели! Нещо повече, ето, в момента те ще гласуват за за един текст, който е забранителен списък! Уважаеми дами и господа народни представители! Нека да направим Изборен кодекс – закон за гласуване, а не закон за забрана на избирателите да могат да гласуват. Най-малкото, което е, това нещо да направим, това да постигнем. Всичко останало е демагогия! Европейци в Брюксел – точно обратни действия в България! Нещо повече, уважаеми дами и господа, това го правим цял ден – радетели за правата на българските граждани, които слушахме в последния час – час и половина с много различни аргументи, но в различна теза, че ДПС сме искали с онези предложения да се премахнат преференциите – не, това беше демагогия и Ваши внушения! ДПС предлага един по-справедлив праг за ефект от преференциите, но в конкретния случай при ограничаването на правата на българските граждани нито виждаме този патос, нито онази загриженост за правата на българските граждани, дадени им по Конституция. Такива са и гласуванията сутринта в 10,21 Не виждам нито европейските граждани за развитието на България – гражданите за европейско развитие на България, нито БСП виждам да са подкрепили правата на българските граждани да могат да упражнят конституционното си право. Нещо повече! Веднага след това в 10,27 ч., уважаеми колеги, виждам един от БСП, подкрепил конституционното право на българските граждани. И аз съм убеден, че той е бил убеден в своето своето гласуване, защото така пише и в Конституцията,